Poštovani narodni poslanici, pristupamo postavljanju poslaničkih pitanja u vremenu od 16.00 do 19.00 časova, saglasno članu 205. Poslovnika.Pre nego što pređemo na postavljanje poslaničkih pitanja, dozvolite mi da vas podsetim… Nije potrebno da znate svi odredbe Poslovnika.Prelazimo

premijerko, poštovani ministri, imam nekoliko pitanja na koje bih želeo da dobijem i odgovore.Naime, obavešteni smo da je još u junu prošle godine od zvaničnih organa

i da još uvek iz naših državnih organa nije konkretan odgovor… Prema tome, da li će i kada će biti konzulat otvoren u Novom Pazaru?Nama Bošnjacima je vrlo važno da postoji konzulat BiH u našem gradu, matične države, u kojoj živi najveći deo našeg naroda i s tim u vezi voleo bih da postavim pitanje premijerki – kada će biti odgovor na to pitanje i kada ćemo moći da očekujemo otvaranje konzulata BiH u Novom u Novom Pazaru?Moje drugo pitanje usmereno je prema ministru Šarčeviću. poznato je da prethodnih dana imamo zaista neke teške momente kada je u pitanju Osnovna škola „Avdo Međedović“ u Novom Pazaru, da je nakon dva neuspešna konkursa ministarstvo postavilo vršioca dužnosti. Međutim, i do danas traju opstrukcije od bivšeg rukovodstva i onemogućava se vršilac dužnosti da preuzme školu i da počne ta škola konkretno raditi. Čak ovih dana bivši direktor, koji je i penzionisan, bahato se ponaša. Danas preteći u samoj školi, bez ikakvog opravdanja boravi u toj školi, i prosvetnim radnicima, pa čak i deci koja pohađaju nastavu, da tamo ni tenkom neće moći doći bilo ko da izvrši volju ministra.Takođe, pitam ministra šta je sledeći korak i kada ćemo imati normalizaciju nastave u ovoj osnovnoj školi, koja jeste zaista od posebnog značaja i gde su u prethodnom periodu bile velike malverzacije? Poznato je da je ta škola pod blokadom, poznato poznato je da je tu bio veliki nepotizam i poznato je da u toj školi treba zavesti red i učiniti je primerom kakvo treba biti obrazovanje, posebno obrazovanje na jeziku nacionalnih manjina, u ovom konkretnom slučaju

Dobar dan svima.Samo kratko, pa ću onda prepustiti ministru Šarčeviću za ostalo.Što se tiče zahteva za konzulat u Novom Pazaru, moraću da proverim i pogledam sa Ministarstvom spoljnih poslova. Ako nije još poslat odgovor, onda je to verovatno zato što, kao što znate 14 meseci se čekalo na formiranje Saveta ministara BiH, nismo imali kome nismo imali kome formalno baš da šaljemo odgovor, tako da proveravam sa Ministarstvom spoljnih poslova i u najkraćem mogućem roku ćemo vam poslati odgovor, ako još uvek nismo, i u tom smislu ćemo biti maksimalno moguće i otvoreni, kooperativni, kao što smo bili do sada. Hvala. **Mladen Šarčević** Poštovani poslaniče, svakako ste u pravu i delim vaše mišljenje u aspektu da se mora poštovati država i red, a to sve stoji u Zakonu o sistemu obrazovanja i vaspitanja.Ovde je na delu jedan totalan pokušaj opstrukcije i politizacije jedne grupe ljudi koja stoji iza Bošnjačkog nacionalnog vijeća, što nije istina. Niti je to stav celog Bošnjačkog nacionalnog veća, nego nekakvim preglasavanjem posle izbora za nacionalne savete neko i to manipuliše.Stvari vrlo jasno postavljam na svoje mesto i tu kao što vam je poznato, a i u Srbiji na drugim mestima je bilo slučajeva… Jedan od poslednjih je bio u Šapcu kada je isto smenjen direktor škole zbog malverzacija i štete negde od preko sedam miliona dinara i krivična prijava je pokrenuta,

a ovde smo u parlamentu inače usvajali taj zakon i bilo je povuci potegni oko onog člana da se ministar pita oko imenovanja direktora.Kao što vidite, u praksi se pokazalo da je to toliko potrebno, jer nema ko. Ako dozvolite da se prave nekakvi savezi, politički, interesni, znači, ovo ste dobro rekli u toj ustanovi i mnogim drugim, ne u vašoj regiji, nego u drugim delovima Republike bilo nepotizma, ali smo u zakon stavili da je to kažnjivo i da ne može neko da bude direktor.Neko je mislio da je bogom dano da njemu to pravo pripada. Kada je država samo rekla – ne može, ide ponovo konkurs, stavljamo v.d, potpuno neutralnu osobu. Ne, mi smo sada zauzeli školu. Pošto je bio raspust i prekid zbog gripa, ovog redovnog, ljudi su organizovali, mi smo čak prijavili sve to i u policiji, tužilaštvu, izašla je republička inspekcija, ljudi iz školske uprave. Sve je odrađeno po pe-esu.Oni su ljudi stavili žicu, lance, katance, šta god bilo i to je opsada. to je opsada. Znači, smešno. Čovek je u penziji, a on dalje vodi školu. Ja sam se čuo juče i sa sindikatom koji je nadležan za tu školu, republički nivo, sa rukovodstvom i oni to osuđuju i šalju im poruku da moraju da poštuju državu. Prijavili smo tužilaštvu, čekamo da oni reaguju. Taj čovek je uzurpator i on će biti krivično gonjen. To što onemogućuje deci da rade, manipuliše sa roditeljima i decom, ništa novo, ni viđeno, to smo imali pre tri godine u Zemunu i država je to izdržala. Napravili su niz faulova, među ostalima nema najave štrajka. Počeo je da se bavi odmah štrajkom - kako ćemo u štrajk kada škola nema rukovodstvo, znači vršiocu dužnosti se legalno posao ne da uđe u objekat, ne da se školskom republikom inspektoru, ne da se načelniku uprave. Kada se sve slegne, taj gospodin će bogami teško se vući po sudovima. To mu je poruka.Poruka je sledeća - kako će kolektiv da dobije platu? Evo, nagradno pitanje, ko će da potpiše platu? Ne što ću ja da ih sprečavam da dobiju lični dohodak. Nemate lice u objektu koji je merodavan da potpiše platni spisak. To im još nije došlo do glave. Pošto nemate lica, jer je to specifično ovaj u penziji, ovde vakum, znači oni su napravili opstrukciju, nema ko da izvesti policiju u Pazaru da oni reaguju, pa smo mi morali, kao ministarstvo, Sektor za osnovno obrazovanje i niz stvari.Mi se ponašamo isključivo po zakonu, oni su nekakvu nastavu organizovali na 35 minuta i ja sam zamolio moje tamo saradnike da se ne ide nikakvom silom, da idemo u razgovore pre svega sa roditeljima. Morao bih da vam kažem, bez obzira što je vama milo da se ljudi izjašnjavaju dole u regiji da uče na bosanskom jeziku, ali u ovoj školi je, a ja ću to istražiti, najverovatnije došlo do zloupotrebe i tog prava roditelja. Iza leđa su sami proglasili da svi uče samo na bošnjačkom, to nema ni u jednoj drugoj školi. To pravo nije dato Bošnjačkom veću, niti je dato pojedincima, kao tom direktoru, to su radili na sigurno jedan nezakoniti način. To vam garantujem i to će tek izaći na videlo.Ja poručujem kolegama koji tamo rade, roditeljima, da se uzmu u pamet, imanje v.d. je tek početno stanje. Dalje demokratska procedura ide ka svim ustanovama, ali neće niko biti imenova. Ako ima nepotizam, ako je u finansijskim malverzacijama, može da ga podrži ko Oni se drže starog sistema - napravio sam većinu u kolektivu, napravio sam podršku od nacionalnog veća, napravio sam bilo gde podršku i to je dosta. To nije dosta. To je samo redovna procedura, koja može, a ne mora da se uvaži. Upravo vidite zašto ne mora da se uvaži, jer ovde država radi svoj posao.Naravno da ovakve stvari opstrukcijom ne mogu da budu kratke i spremamo se na jedan duži period, ali nećemo ni posustati ni odustati i ova priča će ići i u korist dece i građana Novog Pazara. Zahvaljujem.Izvolite, imate dodatno pitanje. **Jahja Fehratović** Zahvaljujem i zaista zahvaljujem premijerki na ovome i verujem da će to biti vrlo brzo realizirano, kao što je i prošlog puta vrlo brzo realizirano ono po pitanju džamije u Priboju, što je nama velika čast da imamo konačno Vladu i da imamo ljude koji su odgovorni i koji brzo deluju.Kao što takođe želim da se zahvalim ministru Šarčeviću i da mu kažem da u stvari Bošnjačko nacionalno veće je mnogo drugačije i kompleksije i ja sam sam većnik u Bošnjačkom nacionalnom u drugom mandatu i zapravo to što su oni zloupotrebili veće jeste samo posledica nekih drugih stvari i onoga što mi nažalost trpimo već 30 godina.Ono što je važno je da će se rešiti ovaj problem, da će roditelji konačno moći mirno da spavaju, da će njihova deca imati kvalitetnu nastavu i vrlo je apsurdno bilo. Znate, prošlih dana se govorilo da su ti ljudi pravili školu. Zaista pitam – jel Vlada Republike Srbije pravila tu školu ili su neki građani sami, posebno bivši direktor sam od svojih sredstava pravio tu školu? Tako se jako opasno manipulira emocijama.Moje drugo pitanje za ministra veže se za ovaj raspisani konkurs za rad na mestu stalno zaposlenje, na nakon ove zabrane javili su nam se profesori matematike i fizike koji su osnovne studije završili, master studije, u čijim diplomama stoji – diplomirani profesor matematike i fizike ili master matematike i fizike, koji rade od 2013. Međutim, valjda po pravilniku sada njihovo zvanje ne postoji u tom pravilniku, ali u dodatku diplome, u saplementu stoji. Zbog samovolje određenih direktora oni govore da ovi ljudi nemaju pravo da konkurišu. Kako su mogli mogli raditi od 2013. godine do 2020. godine, imali su sve kompetencije, a sada kada ih treba stalno uposliti onda kao nemaju pravo?Naročito je ovo vrlo opasno jer se nalazimo u predizbornoj kampanji. Ljudi će pokušati da istisnu druge ljude koji imaju radno iskustvo, koji rade i već sedam godina čak im govore da nisu u redu ili nisu dovoljne ni one pedagoško-psihološke kompetencije sve sa ciljem da ih istisnu sa radnih mesta kako bi svoje kadrovike, partijske i ostale uposlili na tim mestima. Molim ministra da pojasni ovu situaciju. **Mladen Šarčević** Pre svega da se zahvalim i premijerki i svima koji su omogućili da sprovedemo ovu aktivnost, a po meni nije ni trebala da se uvodi. Kada je uvođena zabrana zapošljavanja u prosveti nastava je ušla u birokratski ciklus, iako imate slobodne nastavne norme.Sada norme.Sada da ispravimo tu grešku, znate jer smo o tome puno puta pričali, čak i u parlamentu ovde, to je pokrenuto i mi smo u prvom cugu imali 4.738, valjda, konkursa odjednom. Imajući u vidu da su većim mladi ljudi, većim žene, fertilno sposobne, zaista mislimo da ćemo bitno uticati i na poboljšanje nataliteta u zemlji, ali i ispraviti nepravde.S obzirom da ovde imate i jedno običajno pravo i jedno zvanično pravo i neki fer plej, ja sam pre nego što smo počeli realizaciju ove mere pozvao sve reprezentativne sindikate i pozvao sve rukovodioce udruženja direktora, znajući da je to između čekića i nakovnja. Vrlo smo se jasno dogovorili – ići će u ciklusima, čak ide brže nego što je bilo s početka zamišljeno mesečno, zahvaljujući opet Komisiji Vlade za kadrove i uopšte jednom senzibilitetu da se ovaj problem reši.Mi smo već danas, juče sam potpisao četvrti poziv, jer u prosveti, ko zna, radi se na procenat, na parče, imate ljude koji su od pre 2014. godine i mnogo ranije se zadesili u tom statusu itd.U nove školske godine, dolaze novi tehnološki viškovi i to se stalno menja i potiskuje. Znajući da je to prostor za manipulaciju napravili smo pre svega prvo jedan džentlmenski dogovor i rekli da se ispravi ta nepravda, imajući u vidu da neko ko radi pet, šest, sedam godina svakako, pošto je na određeno vreme, a nije zadovoljio, mogao je da bude otpušten. Ako jeste, onda tu nema spora.Ako su neki direktori, zaista će biti izuzeci u Srbiji, ja dobijam dnevno mejlove od zaposlenih koje čak ni neki sindikati ne zastupaju, a puna im usta brige za radnicima, dogovor je da gde god postoji problematična situacija, nešto van standarda i tipično da se izvadi na stranu i da se rešava.U Zakonu o sistemu obrazovanja i vaspitanja, znajući za ovu našu muku, mi smo izbegli da se sve situaciju zapošljavanja u prosveti rade preko Zakona o radu, ne nego ide leks specijalisom Zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja. Odmah da kažem na visokom to nije bio slučaj i visoko se dobro odbranilo, a ti sindikati 2014. godine nisu znali da zaštite interes prosvetnih radnika i da kažu to nije administracija. Neko ko je donosio nije o tome morao da misli. Neko je drugi morao da zaštiti. Kada smo došli do realnog sagledavanja problema Udruženje direktora Srbije se džentlmenski ponelo da će da se poštovati i išli smo da rešimo zato stare slučajeve. Zašto ? Zato što ovi sveži u poslednje dve, tri godine mogu biti pod sumnjom

prema tome ko ima punu radnu normu.Išli smo onda 2016. i 2017. godinu puna norma, pa preko 60 do 100% opet ove stare grupe, pa smo pustili sada 50%. Opet moramo napraviti jedan džentlmenski dogovor za ljude, to u prosveti postoji, koji rade u dve, tri škole, koji imaju 30%, 20%, 40% i tu mora da važi dogovor jer direktor će se formalno pozvati na svoje lično pravo za izbor kandidata. Ja sam se pozvao takođe na isti način, na moje pravo da imam u vidu ponašanje direktora i da nekim represivnim merama obećam da ću reagovati i to i sada kažem ovde vrlo javno.Ako neko ne poštuje radnika, fer plej i sve drugo, onda ćemo mi imati u vidu da to posmatramo očima mogućih prevara. Meni stižu čak i sumnje da se to i manipuliše možda i plaćanjem, kupovinom radnih mesta.Znači to je sada veliki problem, ali ne toliki koliko ja imam u vidu, koliko žele neki da prikažu.Ono što je jako važno, svaki slučaj se prijavljuje, imamo ceo tim za to, imamo podgrupe radne po regionima u Srbiji, imamo centralnu grupu u Ministarstvu. Nekoliko kolega vode, Zoran Kostić, Miloš Blagojević i tako dalje i to znaju radnici. Slobodno se oni javljaju svima i to je pokušaj tih direktora, strašan pokušaj.Verujte, možete im obećati da mogu lično u kabinet da se jave. Znači, svaku situaciju idemo da sagledamo i da rešimo. Da ne bude da od šume ne vidimo drvo, ako rešimo 15 hiljada slučajeva, a imamo 50, pazite to je u procentima strašno malo, svakoga boli ta priča, ali da smo očekivali da to može da se desi, svakako nismo naivni.Imamo drugu vrstu problema. Jedan od sindikata koji je reprezentativan, a to je sindikat „Unija“, koji je inače vrlo ratoboran i spreman uvek za neke svoje egzibicije, meni je poslao pismo da ja prekinem sa ovim, jer valjda tu su izbori, pa je to dobro, pa to ne odgovara da se radi. Kao, baš zbog tih nekih nevolja, nije njihov posao da o tome brinu. To im ja odavde poručuje. Ja ću da radim moj posao do kraja, a oni neka štite interese radnika. Nemoj da bude da sam ja veći sindikalac od njih. njih. Ja bih se pitao, izvinite gospodo, sindikalci iz sindikata „Unija“, jel vi zastupate interese da se radnici zaposle ili da ostanu u statusu na određeno vreme? Otvorite oči, dajte Centralnoj komisiji podatke pa ćemo onda da radimo da reagujemo. Znači, imate da je na 100 slučajeva jedan simptomatičan i mora se pažljivo odraditi.Dolazim na ovo poslednje što ste rekli. U sistemu 90-tih godina naročito, kada nije radila industrija, vi ste imali da je mnogo ljudi iz raznoraznih struka, najčešće inženjerskih počeo da radi u nastavi. Vrlo kompetentni su za sigurno osnovnu školu, za rad i fizike i matematike i informatike, oni su ostali u nekom statusu predugo, ne pre ovog događaja, još mnogo ranije. Niko se njima nije brinuo.Takođe, se niko dugo nije brinuo za inicijalno obrazovanje profesora koji rade u školama, jer ko upiše sada matematiku ne trči u školu, to zna premijerka. Mi imamo čitav niz afirmativnih mera kako ćemo to popraviti kratkoročno, ali dugoročno ćemo to stabilizovati i kroz bolje stipendije i platne razrede i niz drugih mera koje na tome radimo.Ja sam juče bio na konferenciji Univerziteta svih u Srbiji i insistirao, bili su predstavnici Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje od kojih potiče priča o takozvanom kratkom ciklusu. Mi hoćemo da kroz kratki ciklus ovi ljudi prođu ovu proceduru i nadomeste ovaj dodatak na svoje obrazovanje i njihove kompetencije su već dovoljne. Time njih nismo zaboravili, ali smo isto u ovoj sugestiji rekli da ne diraju njihova mesta. Kada se čekalo pet, šest godina šta je problem par meseci. Znači, videćemo na delu kako se ko ponaša i to će biti zaista jedna borba. Za te ljude moramo da se brinemo na jedan poseban način.Još nešto da kažem, ako dozvolite. Nekada kada je država mislila da ide toliko brzo napred, a ne znajući da štiti bokove i da brine o onome o čemu se sada brine intenzivno, proglasila je da za rad u predškolskom, školskom i srednjoškolskom nivou rade master. Sada se pitam da li je to zaista potreban nivo, kao da osnovne studije matematike, fizike, informatike nisu dovoljne za rad u osnovnoj školi, mi smo sebe zakucali.Mi ćemo sada ovih dana jako menjati pravila da to relaksiramo. Nama su poželjni apsolventi elektrotehnike. Ja sam danas razgovarao sa dekanima FON-a, i ETF i bio sam neki dan u Nišu. Znači, sve su to resursi jako dobri. Ne možemo da zaustavimo dalje četiri nula revoluciju sve šta je potrebno, ali ovo su sve samo vrh ledenog brega, ovo su mnogo ozbiljniji problemi. Tako da imajte u vidu da ono što dođe do centralne grupe neće ništa promaći. Ja sam se služio, ne pretnjom, nego svojim zakonskim pravima za one rukovodioce ustanova koji sve ovo rade na svoj neki način. Moje je da istražim i da vidim koliko su pošteni. Hvala. Hvala, ministre.Ovim ste makli veliki kamen sa srca mnogim prosvetnim radnicima koji su zaista prepadnuti da nakon sedam, osam ili više godina rada će izgubiti posao, izgubiti egzistenciju i ostati faktički na ulici. Ovo je izuzetno bilo važno da se kaže, kao što je bilo važno i ono što ste govorili o osnovnoj školi „Avdo Međedović“.Samo bih zamolio da se mnogo ne čeka sa sprovođenjem svih mogućih mera, jer se nalazimo zaista u jednoj situaciji kada se to zloupotrebljava od strane političkih faktora imajući u vidu predstojeću predizbornu kampanju i na tome se pokušava razdor između Bošnjaka i Srba, odnosno između države i Bošnjaka.To nije istina, to nije činjenica i to nije nešto što je na terenu. Na terenu roditelji i većina ovih prosvetnih radnika i dece su za poštovanje zakona, jer su dobri radnici, međutim, bili su izmanipulisani ili zloupotrebljeni i na kraju, omeđeni ovim kabadahijskim odnosom bivšeg rukovodstva, koje je na svaki način gledalo da partokratijskih ili nepotistički ovu školu svede na malu malu razinu, o tome govori i ta njena procena. S tim što se ne bih složio oko bosanskog jezika i ne bih voleo da bilo ko, bilo koga prisiljava na bilo šta, ali nasilje u toj školi je nad 99% decom bošnjačke nacionalnost. Verujem da je većina njih samostalno odabrala da pohađa nastavu na maternjem jeziku. Hvala.

sam gospođo premijerka hteo da nastavimo našu debatu o Kosovu, ali se nažalost pojavila sada urgentnija tema i hitnija preko koje ne mogu da pređem. Nadam se da će tu biti ministar Mali, ali i vi ste dovoljno tu da odgovorite. Reč je naravno o prodaji "Komercijalne banke", o nečemu što sam smatrao da je pogrešno i ispostavilo, nisam ja, nego i dobar deo pa i stručna javnost, zapravo malo ko je uopšte našao lepu i pohvalnu reč za prodaju najveće domaće, jedne od dve preostale domaće banke.To je stvar ekonomskog suvereniteta. Suverenitet nisu samo granice, suverenitet je i koliko upravljate i možete da upravljate svojim finansijama. Naravno da ćete vi ili neko reći, pa to je sada u današnje vreme, kapital ne poznajte granice itd. Ali, činjenica je da se nijedna ozbiljna zemlja ne odriče ni finansijskog suvereniteta i vrlo je neobično da se pod firmom da je država loš vlasnik, prodaje državna banka koja dobro posluje, koja ima 75 miliona evra profita samo u prošloj godini, prodaje se za 387 miliona.Pa

akcija, plus neki konzorcijum manjih akcionara.Dakle, država Srbija je loš vlasnik, a država Slovenija nije loš vlasnik. Onda možemo da prodamo našu najveću banku,

i zamoliti vas za komentar rečenice predsednika Vučića, koji je više puta poslednjih dana ponovio, reč je o Kosovu, da očekuje da ćemo u vezi sa Kosovom dobiti ponudu, citiram - koju ne možemo da prihvatimo, a koju ne smemo da odbijemo? Nije li to reketaška ponuda ako zaista stigne? Nije li to ucenjivačka formulacija i nije li neprimereno da šef države govori na takav način o najvažnijem nacionalnom državnom pitanju?

pre nego što je ministar finansija postao Siniša Mali, koji je zaista i velika zahvalnost profesionalno uradio posao i preuzeo na sebe profesionalno vođenje celog ovog procesa koji je bio maksimalno transparentan u skladu sa svim najvišim međunarodnim pravilima, što pokazuje i to da je vođen uz vrlo detaljno praćenje od strane i MMF i svih međunarodnih finansijskih institucija koje smo nažalost morali da isplatimo u iznosu koji smo im isplatili, zahvaljujući put opciji koju smo nasledili.Ponovo da ne pričamo da je nešto sada nasleđeno, pa vi ste na vlasti šest godina, pa šta je bilo u tih šest godina, dakle, ovo je zaista nešto što je potpisano, ako se ne varam 2009. godine.

IBRD.Dakle, ta odluka je bila doneta od strane ljudi koji nas danas kritikuju zašto smo to uradili, pritom su oni doneli tu odluku i napravili aranžman sa međunarodnim finansijskim institucijama koji je, ako mene pitate, a ponovo sam govorila to na sastancima, sa svim međunarodnim finansijskim institucijama, potpuno otvoreno izuzetno, izuzetno nepovoljan bio za Republiku Srbiju, zato što su međunarodne finansijske institucije ušle u kontrolu i menadžment banke, bez da su preuzele bilo kakav rizik za poslovanje te banke, sa garantovanom isplatom. Sve to dogovoreno 2009. godine.Dakle, još jednom, kada se takve stvari stavljaju na sto, treba da se stave na sto pre svega onim ljudima koji su to osmislili, napravili te ugovore i ostavili onda nekom drugom da čisti iza njih, kao što je trebalo očistiti sve ono ostalo smeće i đubrište koje je ostavljeno nekim odgovornijim ljudima u Republici Srbiji koji su, hvala Bogu, preuzeli kada je predsednik Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade.E, sada, možemo da pričamo o tome da „Komercijalna banka“ danas uspešno posluje i ja ću se sa vama složiti u tome, ali isto tako možemo da pričamo i o tome koliko je bilo potrebno vremena i energije i teških odluka da bi „Komercijalna banka“ poslovala dobro. Zato što nije uvek poslovala dobro, nije uvek poslovala domaćinski, a što vam govori podatak koji je, mislim, predsednik Vučić izneo juče, a to je podatak sa kojim smo mi imali jedan od najvećih problema i zaista, verujte da smo svi hteli da se ubijemo oko toga, a to je da ste vi imali tzv. „golden parachute“ ili zlatni padobran za direktora tadašnje „Komercijalne banke“ Ivice Smolića, tako da i kada je čovek otpušten, otpušten zato što nije dovoljno dobro radio posao, dobio otpremninu veću od 700 hiljada su bili politički dogovori i tako se „Komercijalna banka“ vodila i jedan od velikih razloga zašto sam ja lično danas za prodaju „Komercijalne banke“ je zato što sve što smo mi videli do Vlade koji je vodio Aleksandar Vučić, odnosno 2014. godine, kada su se stvari u Srbiji promenile, je bilo tako da su sve banke u državnom vlasništvu vođene tako da se preko njih finansiraju pojedinci, izvlače pare, finansiraju političke stranke i da se te banke uništavaju. To je bio slučaj sa „Komercijalnom bankom“. To što je ona danas postigla cenu kakvu je postigla je samo zahvaljujući svemu onome što je rađeno od 2014. godine, da se „Komercijalna banka“ konsoliduje, da se dovede dobar menadžment i da ona dobro posluje.Sada, što se tiče cene „Komercijalne banke“, banke“, ako ste vi videli i mi smo izabrali stranog finansijskog savetnika u ovom procesu. Procenjena vrednost za 100% kapitala banke se kretala u rasponu od 406 miliona evra do 451 milion evra, odnosno u rasponu od 338 miliona evra do 375 miliona evra za 83,23% kapitala banke. Dakle, ponuđena cena koju smo postigli je iznad gornjeg ranga procenjene vrednosti banke, a izabrana ponuda je iznad tržišne kapitalizacije banke na dan 30. jun 2019. godine.Dakle, ovo su sve stvari koje su lako proverljive, stvari koje nisu stvar politike, nego procene i vrednosti banke i toga kako danas izgleda tržište. Čini mi se da verovatno svi ti međunarodni savetnici znaju nešto više i od vas i od ostalih kritičara o tome kako je danas međunarodno tržište. Dakle, cena koju smo mi doveli za „Komercijalnu banku“, odnosno za 83% „Komercijalne banke“ je iznad gornjeg ranga procenjene vrednosti banke.Ja banke.Ja ću vas takođe podsetiti, što je neverovatno danas za ljude koji pričaju kako je ovo katastrofalno urađen posao za Republiku Srbiju, 387 miliona evra za 83%. To je, poštovani narodni poslaniče, otprilike isto za koliko smo prodali celokupnu naftnu industriju Srbije, celokupnu naftnu industriju Srbije sa svim rezervama, sa svim nalazištima, sa svim postojećim i nepostojećim izvorima, sa svim skupa skupa za 400 miliona evra. To je tada bio fantastičan posao, to je tada bilo prelepo vođena država, a danas 387 miliona evra za 83% banke, koja je bila u katastrofalnoj situaciji do pre samo četiri godine, je jako mala ponuda.Pritom, takođe ću vas podsetiti, da ljudi koji danas kritikuju prodaju „Komercijalne banke“ na način koji je kritikuju, su ljudi koji su vodili Srbiju i te banke u vreme kada smo mi imali „Agro banku“, „Novu Agro banku“, „Razvojnu banku Vojvodine“, „Privrednu banku Beograda“, „Univerzal banku“, banku za bankom koja je uništena, zgažena zato što je neko koristio za političke interese, za plaćanje svojih tajkuna, za izvlačenje para. Sve te banke su otišle u stečaj, pet banaka. Znate koliko smo mi iz budžeta ili iz fonda dali da isplatimo štednju u tim bankama? Znate li? 778,5 miliona dinara su platili građani Republike Srbije, zato što te banke, zato što su vođene onako kao što su vođene.Ovi

i njihovog izvlačenja para i njihovog varanja građana i privrede platili skoro 800 miliona evra, svi oni se danas žale. Znate zašto? Zato što se nadaju da će jednom ponovo doći na vlast, pa će im onda „Komercijalna banka“ služiti za ono što im je služila i „Komercijalna banka“ i sve ove ostale banke do tada,

time što Srbija i dalje ima domaće banke. Imamo banku „Poštansku štedionicu“ preko koje se finansira sva stanogradnja za službe bezbednosti ima „Srpsku banku“ preko koje pre svega finansiramo našu namensku industriju, ali videćemo da proširimo i polje rada „Srpske banke“.Dakle, i dalje ima, sačuvali smo interes, prodali 83% za one pare koliko su maltene oni koji nas danas kritikuju prodali celu, komplet naftnu industriju Srbije.Oni koji su pet banaka upropastili dajući pare „Farmakomu“ i ostalima, trpajući te pare sebi u džep, jer, odakle im inače 619.000.000 evra za 10 godina na vlasti i sličnim ostalim tajkunima, koji danas verovatno celu Srbiju mogu da kupe, odakle im pare? Pa, iz ovih banaka. I to su platili građani Srbije 800.000.000 evra. E, toga više nema i neće biti. Banke više neće moći da se zloupotrebljavaju, tako da je to moj odgovor za „Komercijalnu banku“. Hvala Podsetio bih vas na ovo pitanje o Kosovu i Metohiji, ali da smo kažem još reč-dve još o „Komercijalnoj banci“. Sigurno su neki nedosledni, sigurno su neki doprineli toj prodaji i tom krčmenju i finansijskog sektora i sada možda kritikuju iz nekih političkih ili politikantskih razloga. Ja sam protiv toga bio i tada i sada.Drugo, kao što se i Aleksandar Vučić promenio i promenio mišljenje po mnogim pitanjima, eto, možda su i neki od tih kritičara sada promenili mišljenje pa uvideli da su grešili. Ima jedna tu strukturna stvar i malo nepravedna koju ste naveli, možda bi bolje zvučalo, koju jedan deo političke javnosti ovde često i rado pominje i poteže, a to je, kao, prodali smo Naftnu industriju, jel tako, za više, nešto više od toga. Ovde je reč o jednoj banci. Prevideli ste samo jednu sitnicu gospođo Brnabić. Taj NIS kada je prodavan, on je bio gubitaš i jako je loše poslovao. Dakle, ja sam u svim, bez obzira ko je kupac da se čuva ekonomski suverenitet, ali je činjenica da je NIS poslovao sa gubicima i da je kupac taj, znamo o kome govorimo, naravno, o ruskom kupcu, zaista podigao na noge i napravio jednu profitabilnu i uspešnu regionalnu kompaniju od tog NIS-a. To je takođe činjenica. Drugo, država se nije odrekla u potpunosti vlasništva nad zadržala je makar manjinski paket.Mislim da je trebalo to učiniti i ovde, makar koliko je Slovenija zadržala u NLB, makar toliko ste i vi trebali zadržati ovde. Na kraju krajeva, da ne ulazim sada u te detalje, prošle godine je država Srbija otkupljivala te udeo i akcije od tih stranih

Sloveniju, ako ništa drugo.Još nešto, sami ste rekli, bilo je loših direktora, loše uprave. Evo vam prilike da postavite dobru upravu, svoje kadrove, pa da oni dobro posluju. Znači „Komercijalna banka“ je dobro poslovala, imala je dobre bilanse i odlične perspektive i zato se to ne prodaje, a prodajete nešto što je problematično ili nešto što ne možete da dignete. To je ta velika razlika između, recimo, „Komercijalne banke“ i NIS-a, što ne kažem da je možda i ono moglo da se proda bolje.Moram drugu stvar da pokrenem, a vi ste ovde završili trijumfalno prošlo gostovanje prošlog meseca pominjući sjajni konačno oporavak demografski, da je prvi put u odnosu na prošlu godinu rođeno više dece, dece, za 600 ili 700 dece novorođeno nego 2018. godine. Ono što ste zaboravili da istaknete i to je nevolja sa statistikom, ona je uvek tako malo omogućava elastična tumačenja da je, zapravo, 2018. godina bila apsolutno najgora godina po broju novorođene dece, tako da se u 2019. godini samo malo popravio taj inače najgori bilans. Dakle, mi imamo dve najgore godine kada je reč o novorođenoj deci, a i kada je reč o onima koji polaze u prvi razred, to je takođe katastrofa…

Tada je sve loše poslovalo. Tada je i „Komercijalna banka“ loše poslovala i da, mi jesmo postavili menadžment koji je izvukao „Komercijalnu banku“ iz užasno teškog problema i velikih problema, ogromnih problema koje je imala. Tada je i Aerodrom loše poslovao. Tada je i Železara loše poslovala. Tad je i RTB loše poslovao. Recite mi šta tada nije loše poslovalo? Vi ste u pravu, sve je loše poslovalo. Sve je bilo uništeno. je loše poslovalo.Da NIS nije prodat za 400.000.000 i da je sačekao kojim slučajem 2014. godinu i reforme u Srbiji i odgovorne ljude i on bi krenuo dobro da posluje, pa ukoliko ima potrebe da ga prodajemo i prodamo ga, pa prodali bi ga, bogami, za ozbiljne novce a ne za 400.000.000. Ali, to bi tada bila neka odluka zasnovana na nekim faktima i na tome da podignete, kao što smo podigli aerodrom, pa smo ga dali u koncesiju 25 godina za preko milijardu i 500 miliona evra. U koncesiju, sve se to vraća građanima Srbije, to je i dalje njihovo vlasništvo. Pa, iz tih stvari treba da se uči.Pa, kakva je bila Železara? Pa, da li smo je prodali za 46 miliona evra? li nismo možda trebali? Da li je trebala da nastavi, da plaćamo iz budžeta za pet hiljada radnih mesta i da broje ljudi samo dane kada će ostati bez poslova? Za RTB „Bor“? Zar za RTB „Bor“ nisu rekli da sadimo lešnike tamo? Pa, je danas RTB bio stavljen na noge, pa smo našli strateškog partnera za 63% RTB za milijardu 200 miliona dolara. Pa, ljudi, stvarno, možemo da pričamo ovo i ono, ali nemojte oko ekonomije. Nemojte, zaista oko ekonomije. NIS je loše poslovao. Pa, nije postojalo ništa što je dobro poslovalo. Recite mi jednog ko je dobro poslovao? PKB? Sve je plaćeno iz budžeta. A znate zašto? Zato što je plaćeno nekim ljudima. Zato što je plaćeno nekim ljudima koji su politički bili povezani sa političkim strankama, nekim političarima, tajkunima koji su danas među najboljim ljudima u Srbiji, koji su trpali te novce u svoje džepove.Koliko džepove.Koliko god loše poslovao, 400 miliona, dajte molim vas. Pa, samo da procenite. Pa, tada je bila urađena procena NIS-a. procena NIS-a. Prodat je NIS pod minimalnoj proceni. I, svaka čast našim partnerima iz Rusije. Svaka njima čast, oni su uložili, NIS dobro radi. Svaka im čast, moram da kažem, ali zašto bi oni rekli nama – e, nemojte molim vas da nam date za 400 miliona, mi mislimo da to vredi milijardu i 600 miliona. Pa, neće ljudi, ako ćete da date za 400, ako ćete da date za 200, pa dajte ga. Pa, nije to odgovornost ruskih partnera i GASPROM-a, nego Republike Srbije i Vlade i ljudi koji vode tada Vladu Republike Srbije. Tih 400 miliona ne pokriva ništa u tom

sto miliona. Toliko što se tiče toga, a slažem se sa vama i hvala vam što ste objektivni, što ste pošteni, što ste rekli – NIS je loše poslovao. Tako je, sve je loše poslovalo. Sve je bilo uništeno. Trebale su godine da se to digne. Sada da ostavimo nekom da sutra u nadi da će da osvoje vlast na ulicama, pa će onda ponovo da bude vađenje para iz banaka zato što su državne. E, neće moći, ni jedno ni drugo. Zaista, neće moći. Da li ja na kraju krajeva mislim da država treba da upravlja bankarskim sektorom? Ne mislim, mislim da država treba da ima neke banke, da bi sačuvala neku stabilnost, da bi sačuvala neke projekte koji su od državnog značaja, što trenutno i radimo, kao što sam rekla preko banke „Poštanska štedionica“, i preko „Srpske banke“. Ovo ostalo, da li je država najbolji vlasnik. Ne, ne mislim da je najbolji vlasnik, ali hvala bogu u poslednjih šest godina mnogo bolji vlasnik nego što je ikada bila pre toga. Hvala vam. Samo da dodam, da je bilo i uspešnih firmi. Recimo, u to vreme „Dajrek medija“ Dragana Đilasa je fantastično poslovala. Sjajno je radila. SBB je fantastično poslovao. Tako da nije da nije bilo, bilo je, samo nije bilo državnih, nije bilo ono što je za narod, ali za njih jeste bilo.Ja sam želeo da odgovorim na vaše pitanje na temu Kosova i Metohije, ovoga što je rekao predsednik Vučić. Kažu kada je 1915. godine srpska vojska pregazila Albaniju, došla do mora, da je Nikola Pašić rekao – spasa nam nema, propasti nećemo. To vam je upravo rekao i predsednik Vučić. Ima jedan izreka u našem narodu, često se koristi, posebno u Kosovskoj Mitrovici, tamo sam je prvi put i čuo, kaže – zategni, ali da ne pukne. To je tako, pred pregovore nećete reći ni da ni ne. Nećete reći šta su vam pozicije. Nećete reći gde prestaje, gde počinje. Nećete reći, naravno, šta ćete sve uraditi, na šta ste spremni, na šta niste, zato služe pregovori. Ne treba govoriti ranije o tome, svakako.Ovo što je rekao predsednik Vučić rekao je upravo tako. Da li se mi pravimo da nas ne ucenjuju? Rezolucija 1244 je ucena. U Rezoluciji 1244 koje se grčevito držimo kao nečega što garantuje naše prisustvo na prostoru Kosova i Metohije se kaže – ako ne odemo. Da nije bilo Rezolucije 1244 nastavili bi bombardovanje. To je čista ucena. Čista ucena je kršenje našeg suvereniteta. Čista ucena je povlačenje naše vojske. Čista ucena je povlačenje naše policije, naravno. Ali, jednostavno živimo u takvom svetu i moramo da se nosimo i borimo.Znate, već osam godina ja slušam kako smo izdali Kosovo. Evo, ovde imate poslanika sa Kosova i Metohije, imamo ih južno od Ibra, imamo ih severno od Ibra ovde i oni najbolje znaju da smo mi pre osam godina slušali da smo priznali nezavisnost Kosova, da smo potpisali nezavisnost Kosova i da je samo pitanje nedelja kada će se to i desiti, kada Kosovo ulazi u UN. Nije se desilo. Nije se desilo. Ne, slučajno.Znate, vi imate Vuka Jeremića kome su za njegove pregovore i za njegovo što pitao Međunarodni sud pravde imate naslovne strane u Prištini gde kažu – hvala Vuče. Ovde imate gde Kurti traži da se Tači smeni i da bude uhapšen za to što je pregovarao i to što je prihvatio. Vi vidite razliku i vidite zašto se toliko beži od pregovora. Vučić pregovara tako da Kurti beži od pregovara glavom bez obzira.Čekajte, ovo je prvi put da imamo garnituru šiptara u Prištini koja odbija da sedne za pregovarački sto. Do sada je uvek bilo obrnuto.

a nijedna nova se nije pojavila koja kaže – da, priznaje Kosovo i Metohiju.Dakle, vidite šta je promena i apsolutno to što je predsednik Vučić, da li će stizati i stižu takve neprihvatljive ponude stižu i stižu već osam godina i on nije prihvatio ni jednu. I svaki put je uspeo da sačuva suverenitet naše zemlje i svaki put je mogao da ode i u Kosovsku Mitrovicu i da ode i u Gračanicu da pogleda Srbije sa Kosova i Metohije u oči i da im kaže šta je dogovorio, šta je uradio da dobije njihovu podršku. Evo, već osam godina čuvamo srpski suverenitet na prostoru Kosova i Metohije i činimo to preko svake nade.Od onih koji su nam napravili liniju na Jarinju, od onih koji su ispregovarali da važe diplome južno od Ibra, znate, evo ovde imamo poslanike južno od Ibra, oni znaju koliko desetina univerziteta, ne fakulteta, univerziteta imaju južno od Ibra koji štancuju neke diplome, samo Bog zna šta bismo morali da priznamo i šta bi nam se ovde ovde dovuklo, ali mi smo to priznali, kao što smo tada, pre 2012. godine, od tih koji nas sada napadaju priznali da ćemo prestati da izdajemo saobraćajne dozvole, da ćemo prestati izdajemo tablice, da ćemo prestati da izdajemo lične karte, da ćemo prestati da izdajemo bilo koje dokumente za Srbe koji žive na prostoru Kosovu i Metohije. Kao što vidite mi to sve ne radimo i grčevito se borimo da sačuvamo naš

da se niste osvrnuli na paralelne analize koje kažu da je 2018. godina za čitavu regiju bila zaista najlošija godina.Mi kada poredimo 2019. godinu ne činimo to samo u odnosu na 2018. godinu, nego pravimo paralele sa deset zemalja koje su nam pre svega gaografski, istorijski i regionalno jako bliske. Dakle, uzeli smo u obzir Mađarsku koja i te kako investira u porodicu i pronatalitetnu politiku, uzeli smo u obzir Rumuniju, Bugarsku, dve zemlje EU, Albaniju i sve članice bivše Jugoslavije. Jedino je kod nas rođen veći broj beba.Još jedan podatak koji vam je sigurno promakao, nadam se ne tendenciozno. U januaru mesecu 2020. godine, dakle ove godine, rodilo se 245 više nego u januaru mesecu prošle godine. To je za 5% više. Ti trendovi raduju. Naravno ne mislim da je resor na čijem sam čelu dao dominantan doprinos za ovakav rezultat, ali mere Vlade Republike Srbije i naravno, ne samo finansijske nego i one druge iz domena populacione politike i integrativni pristup rešavanju problema su sigurno razlog da po prvi put imamo više novorođenih beba u jugoistoku Srbije, gde je tradicionalno situacija bila lošija nego što je to sada. Tako da, ako baratamo činjenicama ja bih volela da se zajednički radujemo ovom trendu. To su mali brojevi, ali sudbinski velike nade.

periodu. Ono što se pokazalo u prethodnom periodu to je da poslednjih šest, sedam godina, dakle sa blagim izuzetkom sada ove poslednje godine trend je bio opadajući i to samo kada je reč o živorođenoj deci i kada je reč o prvacima.Zašto je to važno? Važno je što ne samo što se rodi manje dece, a više umre, nego je problem u tome što i oni koji se rode odu brzo iz zemlje ili im roditelji napuste zemlju, tako da je tu stanje još poraznije.Gospođo vi ste uspeli vešto da temu o gubitku ili odricanju od ekonomskog i finansijskog suvereniteta Srbije pretvorite u raspravu o tome da li je trebalo ili nije trebalo prodavati naftnu industriju. Znači, vi ste tu došli, odnosno, ova vlast zbog toga što prethodnici nešto nisu dobro radili ali problem je u tome što ste vi nastavili i ova Vlada je nastavila te loše stvari, da prodaje ono što se ne mora prodavati.Pitali

činjenica je da je stanje na severu Kosova i Metohije danas lošije, da je Priština prisutnija na severu Kosova i Metohije nego što je bila pre dolaska ove vlasti. To je žalosna činjenica koja se može prikrivati neuspešno raznim hokuspokusom.Dakle, sada tamo vršljaju

Zahvaljujem, predsednice.Pre svega, želim da pohvalim maksimalno ozbiljan i odgovaran odnos kako predsednika Aleksandra Vučića, tako i svih ostalih državnih organa, a naročito zdravstvenog sistema Republike Srbije prema mogućnosti širenja Korona virusa i na prostor Srbije.U

protiv tog virusa, pa bih zamolio ministra Lončara da nam kaže o kojim se to tačno merama radi, kao i da oceni spremnost nadležnih organa Republike Srbije da reaguju u slučaju pojave Korona virusa.Kada govorimo o vojsci, uglavnom govorimo o činjenicama vezanih za njeno naoružavanje, opremljenost, borbenu gotovost, ali svaku armiju sveta čine pre svega ljudi, pripadnici te armije, čega su, koliko možemo da primetimo aktuelna Vlada i Ministarstvo odbrane izuzetno svesni.Rekonstrukcija Vojne akademije, rekonstrukcija Vojne gimnazije, rekonstrukcija Vojno-medicinske akademije, izgradnja stanova, povećanja zarada pripadnicima vojske jesu samo neke od aktivnosti mera, tj. jesu realnost u kojoj mi živimo poslednjih nekoliko godina, pa bih zamolio ministra Aleksandra Vulina da nam rezimira šta je to sve učinjeno poslednjih nekoliko godina kako bi se unapredilo kako školovanje, tako uslovi rada, socijalni status i naravno, lečenje pripadnika Vojske Srbije.Za prosvete. Svi već znamo šta je mala matura i kako izgleda njeno sprovođenje u osnovnim školama. Ono što će biti novina u našem obrazovno-vaspitnom sistemu i što nas čeka u bližoj budućnosti jeste državna, odnosno velika matura koja je u suštini deo projekta koji ima za cilj unapređenje kvaliteta našeg srednjeg obrazovanja.Pošto se na medijima i na raznim portalima susrećemo sa različitim tumačenjima efekata državne mature, zamolio bih ministra prosvete da nam objasni njenu suštinu kako će ona načelno izgledati i koji su to efekti koji se žele postići njenim

iz Italije, znači, Vlade i ministri iz Italije, i ono što je zaključak tog najnovijeg sastanka je da mere koje su oni preporučili, a ja ću ih i navesti, su sve mere koje smo mi već bukvalno i pre te njihove odluke usvojili i počeli da sprovodimo.Oni su danas doneli odluku o dnevnom i redovnom informisanju svih građana o tome šta se dešava u svakoj zemlji. Doneli su meru da moraju da se odštampaju uputstva na više jezika za sve građane koji dolaze iz tog područja i koji mogu da budu interesantni. Podsetiću vas da smo mi to još pre više nedelja uradili na srpskom, engleskom i na kineskom

i da nema razloga za bilo kakvu paniku, niti bilo kakvo širenje straha ili onoga što se dešavalo, stampeda, da se opustoše prodavnice i da ljudi ulaze u taj u taj proces za koji stvarno nema nikakvog razloga.Uveravam vas da je Srbija uradila sve što je neophodno

Rade se redovna testiranja, rade se redovne analize, što apsolutno ne znači da nećemo imati i pozitivne ljude i one koji će biti zahvaćeni korona virusom, ali to apsolutno, želim svima da kažem, ništa neće promeniti.Ono što se očekuje od svih nas, od građana Srbije je da svako radi svoj posao, da nadležni lekari, stručne službe rade svoj posao, a da mi građani se pridržavamo uputstva koja nam oni daju. Znači, to je osnov svega, bez ikakve panike, bez ikakvog posebnog straha, samo sa malo više opreznosti.Prema tome, to je naša trenutna situacija. Imamo i sajt koji je formiran od juče posle sastanka sa predsednikom Vučićem i sa našim najeminentnijim stručnjacima. Mislim da su to svim mogli da vide i da isprate. Imate redovne informacije svako jutro u 8 časova i posle Građani Srbije mogu da znaju šta se dešavalo u tom periodu u Srbiji, a šta se dešava i u Evropi, Kini i u svetu.Molim građane da jedino veruju tim zvaničnim i da se služe jedino tim zvaničnim informacijama. Sve ostalo, poluinformacije, dezinformacije, lažne informacije neće nam doneti ništa dobro. To je jedini način i sve što čujete i sve što vidite, za sve to tražite dokaz i tražite činjenice, jer to je jedini način da se zaštitimo od lažnih vesti, od onih koji bi hteli ovo da iskoriste u neke druge svrhe.Svi moramo da shvatimo da ovo nije političko pitanje, a da će pokušati mnogi da ga zloupotrebe i da prevedu na dnevnopolitičke potrebe za ono što je njima neophodno.Ovo je krajnje stručno pitanje i ovim treba da se bavi struka, kao što je i urađeno. Dato je našim najstručnijim ljudima, koji imaju iskustva sa ovim, koji su prošli razne epidemije i pandemije. Imamo ljude koji su prošli variolu veru. Znači, i kod nas i u inostranstvu da se bave koji imaju rezultat i koji imaju znanje i koji mogu ovo da odrade onako kako treba, da imamo što manje štete, jer ne postoji ni jedan drugi razlog, sem nekog neracionalnog, da verujemo onima kojima je cilj da šire lažne vesti.Još jednom želim da apelujem na ljude da ne zloupotrebljavaju i brojeve telefona koje smo dali i sve službe koje smo stavili na raspolaganje da koriste za neke druge stvari, jer svaki poziv tim ljudima oni shvataju najozbiljnije.Kada pozovete ekipu Hitne pomoći i kažete da ste bili u zaraženom području i da imate simptome, istog momenta minimum pet ljudi kreće u jedan ozbiljan proces, kreće u korišćenje zaštite, opreme koja nije ni malo jeftina, i kreće angažovanje svih resursa da dođu do vas, da vas uzmu, da vas odvedu na Infektivnu kliniku, da imate što manje kontakata, da ne idete javnim prevozom, da ne idete taksijem i angažuje se i i oprema, pre svega ljudi i oprema koja bi njih da zaštiti. Nemojte posle toga da se dešava, kad ljudi dođu da vi niste u stanu ili da se desi da nikad niste ni izašli iz Srbije, a kamoli da ste bili u Italiji ili u Kini, jer stvarno nema smisla.Nema smisla da se zloupotrebljava nešto što hoćemo da odradimo na najodgovorniji način. Nema smisla prema tim ljudima koji dežuraju 24 časa, nema smisla prema resursima i državi koja mnogo ulaže. To su dodatna sredstva koja se sada ulažu da bi to funkcionisalo tako kako funkcioniše i da bi pozitivnu i odličnu ocenu dali svi oni ljudi koji se razumeju u to, isti ti ljudi koji sada pokušavaju da reše problem i u Italiji i u drugim zemljama. Nisu kod nas bili neki drugi ljudi, bili su isti ti ljudi koji ocenjuju i stanje i u Kini i u Evropi i bilo gde. Apsolutno isti ljudi.To što nekima ne odgovara što su oni rekli, to što nekima ne odgovara da je Srbija sposobna da se nosi sa ozbiljnim stvarima, to je njihov problem, ali to ne sme da ostale građane odvede na pogrešan put.Prema tome, apsolutno nema mesta za paniku. Trenutno virusa nema u Srbiji, a i kada ga bude ništa se drastično neće promeniti. Molim vas, ostavite da svako radi svoj posao, a građani Srbije da odrade te mere koje se nama preporučuju. To će biti sasvim dovoljno, bez ikakvog širenja panike, bez ikakvog stampeda, bez ičega.Još jednu stvar molim građane Srbije, nemojte kupovati maske, a onda ići na autobuske stanice i ostalo i da to šaljete u inostranstvo. Nemojte kupovati po 200, 300, 500 maski koje dođu u apoteku i vi da kupite sve. Nemojte biti toliko nekorektni. Nema nikakvog smisla.Želim da obavestim sve građane, da znaju, dve fabrike u Srbiji, jedna u Beogradu, jedna u Gornjem Milanovcu rade i radiće 24 časa, koliko god je potrebno i imaćemo dovoljno maski, ali ne možemo da imamo ako svako kupi po 500 maski i šalje ih u inostranstvo, prodaje ili šta radi drugo. To nema nikakvog smisla.Pazite smisla.Pazite samo, mi ćemo dobro izanalizirati sve ovo što se dešava, nemoj neko da pomisli, naše reakcije će biti po svim preporukama koje idu od Svetske zdravstvene organizacije i više od toga, ali ćemo i tražiti objašnjenje od svih nadležnih koji se bave ovim zašto ovaj virus koji je slabiji od običnog gripa pobuđuje toliko pažnje? Zašto kada imamo na satnom, na dnevnom, na minutnom nivou, da mnogo više ljudi umre od nekih drugih stvari, da se neke druge stvari mnogo brže i češće prenose od običnog gripa, boginja, od nekih drugih virusa i slično?Znači, da ne misli neko da nećemo dobro izanalizirati sve. Ponavljam, ne prejudiciramo nikakav zaključak i pridržavamo se svih mera koje se preporučuju. Zato još jednom molim sve građane da jedino slušaju zvanične informacije koje postoje. Ja im se na tome zahvaljujem.